Friðrik fæddist hér í Reykjavík 26. janúar 1935, lauk stúdentsprófi við MR 1955 og lagaprófi 1968. Á unga aldri komu í ljós fágætir hæfileikar hans á sviði skáklistarinnar og varð hann Íslandsmeistari aðeins 17 ára gamall. Eftir það fór Friðrik marga sigurför við skákborðið á alþjóðlegum mótum og varð fyrsti Íslendingurinn til að öðlast stórmeistaratitil árið 1958. Hann var árum saman atvinnumaður í skák. Árið 1978 var Friðrik kosinn forseti Alþjóðaskáksambandsins, FIDE, og gegndi því embætti til 1982. Árið 1984 réðu forsetar Alþingis Friðrik skrifstofustjóra Alþingis og gegndi hann því embætti til ársins 2005 er hann fór á eftirlaun. Friðrik var opinn fyrir framförum. Í hans tíð urðu miklar breytingar á skrifstofunni og þeirri þjónustu sem hún veitir þingmönnum og þingnefndum. Ljúfmennsku og lipurð Friðriks kunnu þingmenn vel að meta, og raunar þjóðin öll er hann fjallaði um skák á opinberum vettvangi. Fyrir hönd þingheims og skrifstofu Alþingis sendi ég fjölskyldu Friðriks Ólafssonar samúðarkveðju og færi fram þakkir fyrir störf hans í þágu Alþingis um tveggja áratuga skeið. Ég bið þingheim að minnast Friðriks Ólafssonar skrifstofustjóra með því að rísa á fætur.

Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Flokks fólksins um að Sigurður Helgi Pálmason muni verða fjarverandi á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Miðflokksins um að Sigríður Á. Andersen muni ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Þá hefur borist bréf frá Ragnari Þór Ingólfssyni um að hann verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Flokks fólksins í Suðurkjördæmi, Jónas Yngvi Ásgrímsson, en 1. varamaður á lista hefur þegar tekið sæti; 1. varamaður á lista Miðflokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður, Jakob Frímann Magnússon, og 1. varamaður á lista Flokks fólksins í Reykjavíkurkjördæmi norður, Marta Wieczorek.

Jónas Yngvi Ásgrímsson og Marta Wieczorek hafa undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðin velkomin til starfa á Alþingi. Borist hefur bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 225, um kostnað við gerð og þróun upplýsingatæknilausna, frá Ingvari Þóroddssyni. Forseti lítur svo á að samkomulag sé um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um eða þar til fyrri umræðu um fjármálaáætlun er lokið.

Virðulegi forseti. Hæstv. fjármálaráðherra hefur lagt fram fjármálaáætlun með verulegum breytingum á tekjuöflun ríkisins. Ég hlakka til umræðu um hana hér á eftir. Meðal annars er lagt til að afnema samsköttun hjóna og sambýlisfólks. Ég hef áður bent á að sú breyting bitni helst á heimilum þar sem annað foreldrið er tímabundið með lægri tekjur vegna náms, veikinda, fæðingarorlofs eða barnauppeldis. Heimilin glíma nú þegar við áskoranir. Húsnæðiskostnaður er hár, matvælaverð í sögulegum hæðum og vaxtastig hefur verið hátt. Í þessu Í þessu ljósi er áhugavert að hlusta á þau sjónarmið sem komu fram í viðtali við Kristján Inga Mikaelsson í morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun. Þar sagði hann orðrétt, með leyfi forseta: „Höggin halda áfram að dynja á ungum barnafjölskyldum.“ Hann gagnrýndi að með afnámi samsköttunar væri verið að færa samfélagið frá því að líta á fjölskylduna sem grunneiningu og yfir í að líta á einstaklinga, hvern í sínu horni, sem skattalegar einingar. Samhliða þessu hefur verið vakin athygli á alvarlegum afleiðingum tollastefnu Bandaríkjanna. Þótt markmið þeirra beinist að stórum efnahagssvæðum er ljóst að þau geta haft keðjuverkandi áhrif á Íslandi. Því spyr ég hæstv. fjármálaráðherra: Af hverju velur ríkisstjórnin að auka álögur á heimili landsins einmitt nú þegar efnahagsleg framtíðarsýn er óviss, alþjóðlegar aðstæður óstöðugar og heimilin þegar undir þrýstingi?

Ég vil vekja athygli þingheims á því að hér á einungis við um nýtingu skattþrepa og ekki nýtingu persónuafsláttar sem helst áfram óbreytt. Rannsóknir skattyfirvalda á því hverjir hafa getað nýtt sér þennan möguleika staðfesta ekki það sem hv. þm. Guðrún Hafsteinsdóttir heldur fram, að hér sé um að ræða barnafjölskyldur og þá sem tímabundið verða fyrir

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið sem mér finnst nú vera frekar þunnt, því að það er grundvallaratriði í ríkisfjármálum að þjóðin geti treyst því að forsendur standist, að þegar skattar eru hækkaðir eða nýjar álögur kynntar þá liggi fyrir hvers vegna og hvert markmiðið er. En við umræðu um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar virðist þessi einfalda krafa vera lögð til hliðar. Áformin um aukna tekjuöflun eru sett fram án þess að sýnt sé fram á hver áhrifin verða á heimili landsins. Engin gögn fylgja um hvaða hópar bera byrðarnar, aðeins yfirlýsingar um að ríkið þurfi meiri peninga. Það er eins og skattheimta sé orðin markmið í sjálfu sér, ekki tæki til að byggja upp betra samfélag. Þeir sem eiga að greiða meira fá engin svör, ekki um tilganginn, ekki um afleiðingarnar. Þessu til viðbótar liggja enn ekki fyrir nauðsynlegar greiningar og útreikningar sem gera Alþingi kleift að meta áhrifin. Þegar ríkisstjórn leggur fram fjármálaáætlun án fullnægjandi gagna en með fullmótaða áætlun um álögur þá er það ekki aðhald, það er ábyrgðarleysi.

þ.e. það er varla hægt að halda því fram að hér sé um álögur á almenning að ræða. Ég vil síðan rifja upp með hv. þingmanni að fyrir liggur bæði fjármálastefna og fjármálaáætlun sem sýnir að hlutfall tekna ríkisins af vergri landsframleiðslu

Virðulegi forseti. Við höfum séð nýja ríkisstjórn fara af stað og í samskiptum hérna við þingið hef ég tekið eftir því að það er oft og tíðum þannig að ríkisvaldið virðist líta svolítið á að löggjafarþingið sé bara beinlínis framhald af framkvæmdarvaldinu. Ég nefni að veiðigjöld voru sett í samráð í sjö daga og svo átti samráðið að fara fram við þingið. En það er jú framkvæmdarvaldið sem á að leggja fram mál með skýrum hætti. Fjármálaáætlun er kannski besta dæmið um þetta. Í síðustu viku var lögð hér fram stefna án nokkurra markmiða og þingið átti bara að fjalla um fjármálaáætlun án þess að nokkuð í henni stæði. Því vekur það nokkurn ugg þegar kemur að varnar- og öryggismálum að við höfum séð til að mynda hæstv. utanríkisráðherra tala fjálglega um aukið samstarf við Kanada og Evrópusambandið um þessi mál án þess að það sé rætt við þingið.

nýlega ákveðið að skipa þverpólitíska nefnd til þess einmitt að fara yfir öryggis- og varnarmálin vegna þess að þótt sú stefnubreyting sem er að eiga sér stað sé vissulega pólitísk í eðli sínu held ég að mjög margir í þessum sal

Hvað varðar fundinn með Evrópusambandinu þá er mjög ánægjulegt að geta sagt frá því að við munum eiga fund með forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem helsta hagsmunamálið sem rætt verður, sem er risahagsmunamál fyrir Ísland,

að undirbúa stefnu til langrar framtíðar en var byrjað á því að tvöfalda eða að koma hérna fram með fjármálaáætlun og henda henni í þingið og segja bara: Við erum með meiri hluta í þinginu og við getum bara gert það sem okkur sýnist. Þess vegna er mikilvægt að að taka þetta samtal hér í þinginu áður en farið er út. Ég er algerlega sammála hæstv. forsætisráðherra í því að það að koma á samstarfi þvert á flokka um varnar- og öryggismál er mikilvægt. En um leið væri það sérkennilegt ef ríkisstjórnin væri nú þegar farin að vinna í einhverja ákveðna átt þegar sú vinna er varla hafin. Hún hófst, held ég ef ég þekki það rétt, fyrir viku og búið að boða til annars fundar núna á miðvikudaginn, sem er gott

Það væri miður ef á viðsjárverðum tímum við færum að klofna í tvennt eða þrennt. Ég held að það sé aðallega það sem við þurfum þessa dagana, að sýna samstöðu út á við. Það eru gífurlegir hagsmunir undir. Það er enginn að ana að neinu og það eru allar þjóðir heims svolítið að horfa inn á við og skoða stöðuna. Það verða ekki teknar dramatískar ákvarðanir án samráðs við þingið og ég veit að hæstv. utanríkisráðherra er mjög áfram um það. En ég bara ítreka það sem ég sagði áður að það er allt uppi á borðum varðandi aðalatriði þessa samtals. Við erum fyrst og fremst að gæta hagsmuna Íslands. Það er ástæða þessarar ferðar og það er sjálfsagt að upplýsa um hvernig þeir fundir ganga þegar

Hæstv. forsætisráðherra sagði einnig á opnum fundi sömu samtaka 9. september 2024, með leyfi forseta: „Við viljum hækka veiðigjaldið með skynsömum hætti. Við erum ekki að fara að gera það á einni nóttu. Við höfum enga hagsmuni af því að draga úr rekstrargrundvelli sjávarútvegsfyrirtækja.“

Þetta er gert án alvörusamráðs, í flýti og án áhrifagreiningar á byggðir landsins og samþættingu veiða og vinnslu, þ.e. án allrar skynsemi.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Mér finnst líka mjög mikilvægt hvað þetta hefur fengið góða umræðu í þessum þingsal. Eins og þið sjáið í könnunum sem hafa birst þá eru yfir 90% landsmanna sem telja að sjávarútvegurinn geti greitt hærri veiðigjöld. Pælið í því hvað við getum sammælst um fáa hluti stundum í þessu landi en þó marga mikilvæga og þarna eru yfir 90% landsmanna sem telja að útgerðin geti greitt meira. Yfir 60% telja þetta vera skynsöm skref. Hvað varðar mín eigin orð þá hefur alltaf legið fyrir hver stefna Samfylkingarinnar hefur verið í þessu máli undir minni forystu. Ég hef lagt áherslu fyrst og fremst á auðlindarentuna og talað um mikilvægi þess að þjóðin fái hærri skerf úr henni. Í þessu tilviki vill þannig til að það er komið að borðinu með nýja aðferð við að meta undirliggjandi aflaverðmæti sem snýst ekki um hækkun á gjaldinu heldur um að draga fram bara satt og rétt aflaverðmæti. Það vill þannig til í þessu samhengi að það skilar sé sirka í tvöföldun á veiðigjöldum, en það var ekki útgangspunktur þeirra útreikninga. Þegar ég nefni töluna að tvöfalda veiðigjöld þá er ég ekki endilega með þetta á bak við, í huga. Mér finnst fullkomlega eðlilegt að þetta gerist í einhverjum skrefum og þetta er fyrsta skrefið sem hér er tekið. Það er að fá leiðréttingu, og ég ítreka leiðréttingu, á útreikningi á veiðigjöldum. Mér finnst þetta sanngjörn leið að því markmiði. Ég hef ekki áhyggjur af útgerðinni. Það eru rífleg frítekjumörk þarna á. Það er mikill rekstrarhagnaður hjá þessum félögum.

verði bætt ofan á 10 milljarða hækkun á veiðigjaldi á næstu tíu árum með einhvers lags forsendum skynsemi og samráðs við geirann? Er hæstv. forsætisráðherra raunverulega að upplýsa okkur hér um að

að útreikningur á veiðigjöldum tekur mið af aflaverðmæti. Það tekur mið af því hversu vel gengur að veiða og hvernig markaðsverð er. Ég hef ekki hugmynd um það nákvæmlega hvernig það veiðigjald verður eftir tvö, þrjú, Það sveiflast með stöðunni í geiranum og það getur vel verið að það hækki og það getur vel verið að það lækki. Punkturinn minn í fyrra andsvari var einfaldlega sá að í að í þessu tilviki er ákveðið að fara þá leið að leiðrétta undirliggjandi aflaverðmæti sem hlýtur að vera risastórt réttlætismál fyrir alla þjóðina.

Það er ekkert sem útilokar að það verði einhverjar breytingar í framtíðinni en já, það verður gert í samráði við greinina eins og var gert núna og eins og verður áfram gert.

landið. Annars vegar er það atvinnulífið í byggðunum sem skapar verðmætin og störfin fyrir fólkið til að búa sér til lífsviðurværi og svo eru það samgöngurnar sem tengja byggðirnar saman og gera atvinnulífinu kleift að starfa og

landsins. Þessi peningur mun því fyrst og fremst fara í viðhald og líka til að bæta vetrarþjónustu þar sem þess er þörf. Varðandi viðhald í ár þá verður fundur fljótlega í samráðsnefnd um ríkisfjármál hvað það varðar og vonandi getum við farið í viðhaldsframkvæmdir núna í sumar, þá sérstaklega á Vesturlandi. Ástandið er það slæmt. Ég fór með minnisblað til ríkisstjórnar og það var ákveðið að vísa því til ráðherranefndar um ríkisfjármál. Sá fundur hefur ekki enn verið haldinn og við höfum verið að leggja lokahönd á gögn hvað það varðar til að koma með áætlun um þá staði þar sem þarf að fara í nauðsynlegt viðhald.

að við erum með á Hvítá-Hvítársvæðinu og Akureyrarsvæðinu hátt í 90% landsmanna. Við verðum að sjá til þess að vegir landsins hjá hinum 10%, stórum hluta landsins, standist nútímakröfur. Það á að vera markmið allra. Við þurfum þjóðarátak í viðhaldi og uppbyggingu vega, jarðganga og uppbyggingu vegasamgangna í landinu.

fái þó þessa 5,8 milljarða, sem er eina aukningin samkvæmt fjármálaáætluninni. Er það ekki að fara að renna til þessara samfélaga aftur, í betri samgöngur, í fyrsta lagi á næsta

Ástand veganna skrifast algerlega á reikning síðustu ríkisstjórnar. Þetta er fortíðarvandi síðustu ríkisstjórnar. Við ætlum að bæta í um 5,8 milljörðum, það er það sem við ætlum að gera, til þess að tryggja almennilegt viðhald á vegunum og fara að vinna á viðhaldsskuld, sem er hver? Það er skuldin sem varð til í stjórnartíð síðustu ríkisstjórnar. Við erum að taka við ömurlegu búi þegar við horfum á ástand vega í landinu. Þannig er ástandið.

Virðulegur forseti. Ég vil nýta tækifærið og vekja athygli á mikilvægi fjallamennskunámsins við Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu á Höfn námsbrautinni á að loka vegna kostnaðar. Þetta er nám í sérstakri leiðsögn á jöklum sem er afar mikilvægt fyrir öryggi og fagmennsku í okkar síbreytilegu náttúru. Námið er hið eina sinnar tegundar á Íslandi og starfar í höfuðstöðvum helstu jökla landsins þar sem ferðamannafjöldi hefur aukist um rúm 500% á undanförnum árum. Við sáum skýrt á slysinu sem varð á Breiðamerkurjökli síðasta haust að í umhverfi okkar er jöklaleiðsögn afar krefjandi og ráðuneytisstjórahópurinn sem ályktaði um hvað þurfi að gera betur hvað þurfi að gera betur eftir þetta slys dró sérstaklega fram að færni og þekkingu þyrfti að auka í samhengi við viðbragð. Nemendur sem ljúka náminu fara flestir að starfa við fagið og því er gríðarlega mikilvægt að það haldi áfram. Mig langar að draga það fram að lögregla og almannavarnir þurfa að vera meðvituð um forvarnagildi slíkrar menntunar líka að átta sig á því að hún getur verið verðmæt í almannavarnaaðstæðum. Því er nauðsynlegt að hafa hana og fólk með þá reynslu í okkar landi. Við verðum að finna leiðir til þess að halda þessu mikilvæga námi áfram. Annað yrði gríðarleg sóun á fjármunum og reynslu. Hér erum við að tala um mikið af fólki sem hefur flutt aftur til baka í Öræfin og hefur verið að byggja upp þessa þekkingu sem getur heldur betur gagnast samfélaginu okkar og er mikilvæg

Dómsmálaráðuneytið er auðvitað það ráðuneyti sem fer með öryggismál landsmanna í sínu daglega lífi. Þar undir eru lögregla, þar undir eru almannavarnir, þar undir er landhelgisgæsla og þannig mætti áfram telja. Ég er meðvituð um þessi slys sem hv. þingmaður nefnir og get heils hugar tekið undir að menntun á þessu sviði hljóti að hafa í för með sér forvarnagildi. Það hefur verið lán og gæfa okkar Íslendinga að náttúran okkur það, skilið eftir sig mikla reynslu um það að gæta að öryggi. Ég held að við séum flest þannig innstillt að við berum virðingu fyrir náttúrunni og hennar hættum og fyrir vikið er mikil breidd í okkar reynslu.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir góðar og jákvæðar undirtektir. Þetta er akkúrat nám sem varðar ólík ráðuneyti. Við erum að tala um þetta forvarnagildi og öryggissjónarmið fyrir okkar lykilatvinnugrein. Við erum líka að tala um mál sem fellur undir menntamál, framhaldsskóla landsins. Við erum að tala um byggðamál, við erum að tala um eitthvað sem skiptir okkur máli á svo marga vegu og í slíkum málum er oft hætta á að enginn raunverulega taki ábyrgð þegar á að loka slíkum verkefnum. Því langar mig til að skora á hæstv. að beita sér fyrir því að ólíkir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem koma að þessum málaflokki vinni saman að úrlausn. Við þurfum að víkka linsuna hér. Það eru margar leiðir til að efla tekjugrunn þessa náms. Það gerist hins vegar ekki á einni nóttu

stofnanir sem ég fer fyrir, í því samhengi en stoðirnar eru vissulega fleiri. Ég nefni björgunarsveitirnar sem dæmi. Ég held að við eigum að rifja það oftar upp í þessum þingsal að þakkarskuld okkar gagnvart því fólki sem þar starfar er mikil. En ég skal nefna þetta við aðra ráðherra

vil ég ítreka þá beiðni sem ég lagði fram hér undir liðnum störfum þingsins á föstudag um að við fengjum samtal við hæstv. utanríkisráðherra. Hæstv. utanríkisráðherra færði okkur munnlega skýrslu 20. febrúar sl. og síðan þá hefur alveg svakalega mikið gerst á alþjóðavettvangi. Ég hef sent þessa beiðni til hæstv. forseta og ég hef skilning á því að hæstv. utanríkisráðherra er erlendis en mikið væri nú mikilvægt fyrir okkur þingheim ef hæstv. forsætisráðherra gæti átt þetta samtal við okkur. Staðan er einfaldlega með þeim hætti að það er ekki við það unað að þingheimur taki ekki samtal um þennan mikilvæga málaflokk fyrr en einhvern tímann í maí. Það er bara of mikið undir í þessum málaflokki. Ég ítreka það sem ég sagði líka hér á föstudaginn: Ég hygg að það sé mikill stuðningur við hæstv. ríkisstjórn í þessum málaflokki en til þess er mikilvægt að við eigum gott samtal hér og svörum spurningum af heilindum.

er farin að einkennast af nokkuð miklum hroka. Það er ekki það sama, virðulegi forseti, að menn segi: Við lýsum yfir stuðningi á þessum erfiðu tímum, t.d. í alþjóðamálum, og það að ráðherrar geti hér farið út um allt og kallað svo til fundar og sagt hvað þeir gerðu. Það er bara ekki það sama. Hér eru viðsjárverðir tímar og það er í mörg horn að líta og það er mjög sérstakt að hæstv. ríkisstjórn sjái ekki ástæðu til þess að eiga meira samtal og samráð við þingið á þessum örlagatímum. Ég hvet hæstv. ríkisstjórn og forseta til að bæta hér úr því að það er gríðarlega mikilvægt að gæta hagsmuna Íslands núna. Það þurfum við að gera saman og þetta viðhorf hæstv. ríkisstjórnar er ekki boðlegt.

Forseti mun engu að síður athuga hvort hægt sé að setja á dagskrá umræðu um alþjóðamálin, varnar- og öryggismál, eins fljótt og kostur er.

Samið hefur verið um fyrirkomulag umræðunnar. Fyrst mun fjármála- og efnahagsráðherra flytja ræðu og hefur til þess fimm mínútur. Andsvör verða leyfð. Þar á eftir munu halda áfram umræður um málasvið fagráðherra. Rúm klukkustund er áætluð fyrir hvern ráðherra og málaflokk hans. Fyrst mun ráðherra flytja ræðu og hefur til þess fimm mínútur. Á eftir ræðu ráðherra munu tveir til þrír þingmenn frá hverjum stjórnarandstöðuflokki hafa tök á að taka til máls og hafa til þess tvær mínútur í fyrra sinn og tvær mínútur í síðara sinn. Ráðherra hefur sama tíma á móti.

Umræðan hófst í síðustu viku og því rétt að rifja upp nokkur atriði. Fjármálaáætlun, ásamt þeirri fjármálastefnu sem hefur verið lögð fyrir þingið, felur í sér þau meginmarkmið og áherslur sem ríkisstjórnin hefur sett sér til næstu ára. Forseti. Staðan núna er sú að skuldir ríkissjóðs eru miklar og fara vaxandi verði ekkert að gert. Þetta er það sem blasir við þrátt fyrir góðan vöxt hagkerfisins og auknar tekjur ríkissjóðs á undanförnum árum. Frá þessu ástandi ætlum við að hverfa og ná jafnvægi í fjármálum ríkisins og reka ríkissjóð án halla þegar á árinu 2027 og hið opinbera í heild árið 2028. Sömuleiðis byrjum við þá að draga úr skuldum. Forseti. Við kynnum til sögunnar nýmæli við gerð þessarar fjármálaáætlunar. Í fyrsta lagi er það ný stöðugleikaregla sem við bætum í regluverkið sem gildir um opinber fjármál. Nýja reglan er mikilvægt verkfæri sem verður beitt til að auka jafnvægi milli efnahagslegs stöðugleika og sjálfbærni opinberra fjármála. Á mannamáli má segja að hún girði fyrir þá freistni stjórnvalda að eyða því sem kemur í kassann á þensluskeiði en búa þess í stað í haginn svo að hægt sé að grípa til viðbragða þegar áföll verða eða verulega harðnar í ári og tekjustofnar dragast saman. Í öðru lagi er breyting frá fyrri fjármálaáætlun sem felur í sér að mun lengra er gengið í hreinni gerð rammafjárlaga en áður hefur tíðkast. Ríkisstjórnin kom sér saman um almennan útgjaldaramma og tók í framhaldi ákvörðun um hvernig hann skiptist milli einstakra málefnasviða. Það er síðan ráðherra hvers málefnasviðs að ákveða nánari útfærslu síns ramma. Hún birtist svo í fjárlögum að hausti. Í þriðja lagi höldum við áfram að þróa framsetningu greinargerðarinnar sem fylgir ályktuninni eins og gert hefur verið undanfarin ár, m.a. í samráði við fjárlaganefnd þingsins og ábendingar fjármálaráðs. Um þetta skapaðist umræða í síðustu viku, sem er gott því að framsetning og samspil þrenningarinnar fjármálastefnu, fjármálaáætlunar og fjárlaga skiptir miklu máli. Þrenningin ásamt annarri stefnumótun og gögnum verða m.a. að þjóna þeim tilgangi að Alþingi geti veitt aðhald og að umræða um opinber fjármál verði markviss. Þá er líka mikilvægt að bæði almenningur og fjölmiðlar geti skoðað ítarlega stefnumörkun og borið hana saman við fjárheimildir, forgangsröðun og árangur. Forseti. Með þessu móti er einstökum ráðherrum fengið aukið svigrúm til að forgangsraða fjármunum til þeirra verkefna sem þeir telja brýnust og eftir atvikum skapast svigrúm fyrir nýjar áherslur með því að draga úr eða hætta öðrum verkefnum í staðinn. Þetta breytta vinnulag er liður í að tryggja aukna festu í fjármálastjórn hins opinbera og ýta um leið undir samfellt endurmat allra verkefna. Staða efnahagsmála og þeir áhrifaþættir sem endurspeglast í háum vöxtum nú um stundir eru eindregin rök fyrir varfærni í ríkisfjármálastefnu. Aðhald í ríkisfjármálum styður beinlínis við lífskjör heimilanna en ekki öfugt. Forseti. Ástæða er til að minna aftur á að í greinargerð þingsályktunartillögunnar er ítarlega gerð grein fyrir horfum í fjármálum ríkissjóðs og hins opinbera, ráðstöfun á tekju- og gjaldahlið og áhættuþáttum sem varða opinber fjármál.

þetta. Virðulegur forseti þingsins gerði hið eina rétta að stoppa umræðuna fyrir helgi en nú ætlar hæstv. ríkisstjórn að halda áfram

Nú er það þannig að sú breyting sem hér hefur verið kvartað yfir var gerð á síðasta ári og það er fyrst og fremst markmið fjármálaáætlunar að sýna grófu myndina. Nú kannast ég ákaflega illa við að það sé ekki gert í töluvert ítarlegu máli í plaggi sem er upp á um 200 bls. og sýnir nákvæmlega það sem lög um opinber fjármál krefjast. Hvað varðar þær athugasemdir sem hafa komið fram, um að ekki séu útfærslur á áætluninni, þá kannast ég alls ekki við Það er markmið áætlunarinnar að sýna grófu myndina, sýna þróun málefnasviða. Hvað varðar síðan áherslur innan málaflokka þá hefur verið rætt um það við þingið og fjárlaganefnd að það eigi frekar heima með ársskýrslum ráðherra og yfir þetta hefur verið farið. Ég er eiginlega orðlaus yfir umræðunni vegna þess að öll þau gögn sem þingmenn þurfa til þess að taka afstöðu til fjármálaáætlunar liggja svo sannarlega fyrir ásamt greiningum á frávikum og áhættu.

Sú breyting sem hæstv. ráðherra vísar til er sú breyting að gögnin voru flutt úr skýrslu yfir á netið sem allir höfðu aðgang að. Það segir sig sjálft, virðulegi forseti, ef við erum að skoða forsendur fjármálaáætlunar og ef við erum að ræða fjármálaáætlun þá eru þau gögn sem þurfa þar að liggja og vera til staðar og hafa verið til staðar það er enginn bragur á því og engin skynsemi í því að hafa þau í ársskýrslu. Ársskýrsla er skýrsla yfir hvað hefur gerst um árið. Hér erum við að fara og ræða fjármálaáætlun til fimm ára og það var

af öllum sérfræðingum: Það er mjög mikilvægt að hafa mælanleg markmið, meiri skýrleika, meira gagnsæi til þess að þið getið tekið umræðuna því að það skiptir mjög miklu máli að menn taki umræðuna í hv. Alþingi með eins góðum upplýsingum og mögulegt er.

Ég skora á þingmenn að kynna sér þessi gögn sem þeir sakna svona mikið sem eru sem sagt greinargerðir fyrir málaflokka, vegna þess að þessar greinargerðir hafa að mestu verið óbreyttar orðrétt ár eftir ár, þ.e. ekki innihaldið neinar upplýsingar. Allar þær upplýsingar sem skipta máli hafa komið varðandi málefnasviðin. Þau eru enn þá inni í áætluninni ásamt öllum meiri háttar tölum. Ég skora á hv. þingmann og aðra þingmenn að kynna sér hvaða gögn þetta eru sem þeir sakna svona.

tók hér umræðu við hann í sérstakri umræðu fyrir mánuði um hvort ekki væri eðlilegt að hefja heildarendurskoðun vegna tíu ára afmælis laganna áður en menn fara að hræra í breytingum eins og með einhverjum breytingum á verklagi taka upp stöðugleikareglu án þess að fara í heildarendurskoðun og átta sig á því: Hvernig virkaði hún fyrir þingið og eftirlitshlutverk þingsins? Hvernig virkaði hún fyrir almenning? Hvernig virkaði hún fyrir stofnanir ríkisins? Ég vil spyrja hæstv. ráðherra að því.

að það eru engin markmið og töluleg gögn til staðar í þessari áætlun eins og var í fyrra. Þó að hún væri með breyttu verklagi og hafi verið á netinu þá eru þau ekki þar núna. Ef þú ferð þar inn þá er verið að vinna í þeim greiningum þarna inni. Þannig að þar sem nánast engin markmið og mælikvarðar koma fram á þessum málefnasviðum og það voru talsverð tíðindi sem ég heyrði hæstv. ráðherra segja hérna, að það væri bara óbreytt ár eftir ár. Er það þá þannig að þau markmið sem komu fram í síðustu áætlun, 2025–2029 — er þá ætlunin að halda sig við þau markmið? Og hvernig passar það við nýja útgjaldaáætlun nýrrar ríkisstjórnar? Og hvernig rímar það við málflutning ríkisstjórnarinnar um að allt hafi verið ómögulegt ef það á að halda sig við þau markmið? Og hvað var í raun kynnt fyrir þinginu? Var það einhvern tímann kynnt fyrir þinginu eða fjárlaganefnd að markmið og mælikvarðar myndu ekki verða hluti af fjármálaáætlun 2026–2030? Var það sagt með skýrum hætti? Ég held að svarið sé nei. Ég veit að svarið er nei. Og ef ekki, sem er þannig, telur ráðherra og ríkisstjórn þetta í samræmi við góða stjórnsýsluhætti og gegnsæi gagnvart Alþingi? Og hvernig á Alþingi að vinna með þessi gögn?

að vitna til gagna sem koma frá ríkisstjórn sem hann sat í sjálfur en ekki þeirri sem nú situr. Hann víkur að því hvernig þetta fyrirkomulag hafi reynst og ég ætla að leyfa mér að taka undir orð hv. þm. Guðlaugs Þórs Þórðarsonar að þetta fyrirkomulag, þ.e. lög um opinber fjárlög, hafi verið mikið framfaraskref. Það er raunar þannig að í púltinu mínu á ég fjölrit, gefið út árið 1997,

er. Það er lýsing á því verklagi sem skýrt kemur fram í þeirri fjármálaáætlun sem ég tala fyrir hér, þ.e. að hér erum við að skoða þróun málefnasviðanna, það eru áherslur þar inni fyrir málefnasviðin og áherslubreytingar eru sérstaklega teknar fram. Allt þetta er raunar gert til að bæta verklag og auka skýrleika og jafnframt að koma til móts við athugasemdir sem m.a. hafa komið innan úr stjórnsýslunni sjálfri en líka frá alþjóðastofnunum, eins og OECD og fjármálaráði.

Virðulegi forseti. Ekki voru nú svör hæstv. fjármálaráðherra mikil enda skil ég það, hann myndi sjálfur eðlilega meta stefnu sem innihéldi engin markmið sem enga stefnu og það væri mjög erfitt að taka faglega umræðu um slíkt.

að vera. Maður getur því spurt sig hvort grundvöllur hagstjórnarinnar sé brostinn. Og hvernig eigum við í þessum sal að taka umræðu við einstaka ráðherra þegar það vantar hvernig þeir ætla að búa til verðmætasköpunina þannig að það verði til 6.500 milljarðar í hagkerfinu okkar árið 2030? Hvernig á það að vera hægt ef það eru engar áætlanir, engin markmið, engir tölulegir mælikvarðar á það sem við eigum að fjalla um? Hvernig á þingið, fjárlaganefndin, að fjalla um það á næsta ári og bera saman við þá stefnu sem ríkisstjórnin lagði fram, hvort þau séu að vinna að henni eða ekki? Þegar það kemur fram í ársskýrslu eftir

Forseti. Ég þakka hv. þm. Sigurði Inga Jóhannssyni fyrir hans spurningu og ítreka það sem ég sagði áðan að fjármálaáætlunin inniheldur yfirlit yfir öll málefnasvið. Þar kemur allt fram um áherslubreytingar frá fyrri áætlunum sem þessi ríkisstjórn ætlar sér að ná fram. Ég

hvernig það leit út á árinu þar á undan og þar á undan og þar á undan, sem svona bakgrunn fyrir það hvernig menn geta dregið þá ályktun að þetta séu lykilupplýsingar.

við eigum að geta metið það hvernig þessi hreina rammafjárlagagerð — sem ég skil þannig að ráðherrarnir ráði bara hvernig þeir ráðstafa rammanum

Við vitum það ekki. Það er það sem vantar að birta. Það var vissulega ekki birt í greinargerðinni með síðustu fjármálaáætlun en það var skýr, gagnsæ, rekjanleg leið að því hvar þú gast fundið upplýsingarnar, eftir hvaða áherslum og markmiðum hver ráðherra ætlaði að vinna til að ná að vera innan þess ramma málefnasviðsins sem lagður er til hér í fjármálaáætlun. Þessar upplýsingar vantar okkur allar. Þetta er grunnurinn

eru þær upplýsingar ekki birtar? Er þessi ríkisstjórn ekki með plan eða kemur hún sér ekki saman um planið? Geta þau ekki sagt okkur á hvaða málefnasviðum þessi hagræðing á að koma og hvernig hún á að vera?

Þurfi hv. þingmenn aðstoð við túlkun slíkra samanburðargagna, sem þó hafa alltaf fylgt með þessum áætlunum, er ég bæði boðinn og búinn að veita það.

Svar hæstv. ráðherra sýnir einmitt málefnaþurrðina, að benda bara á að það séu einhver gögn hérna og að við kunnum ekki að lesa og hann geti bara hjálpað okkur að gera það. Hann svarar ekki spurningunum.

og er svo bara að vísa okkur á að lesa gögnin sem sú fyrri birti af því að hún hefur ekki komið sér saman um sín eigin gögn. Hún getur það ekki. Og hvernig eigum við að vita það núna, þegar við samþykkjum þennan ramma

Og hvað verður svo sagt við okkur í þessari hreinu rammafjárlagagerð í haust þegar fjárlögin koma? Það var ekki gert ráð fyrir þessu í rammanum í fjármálaáætluninni en við bara sögðum ykkur ekkert frá því.

hvort það geti verið að það sé einhver misskilningur á því hvert hlutverk fjármálaáætlunar er miðað við fjárlög. Fjárlög eru sem sagt þau lög sem Alþingi setur til að setja ramma um einstök útgjöld. í.)Fjármálaáætlun er ætlað (Gripið fram í.) að gefa grófu myndin af þróun útgjalda innan málefnasviða. Ég velti fyrir mér hvort það geti verið að þessi misskilningur sé þarna úti.